Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi norður, Jón Steindór Valdimarsson, og 2. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir,

Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengi hennar og mælir nefndin einróma með staðfestingu kosningar Ingu Bjarkar Margrétar Bjarnadóttur. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með staðfestingu kosningar Ingu Bjarkar Margrétar Bjarnadóttur og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

forseti. Í heimsóknum þingmanna til sveitarfélaga í síðustu kjördæmaviku var fulltrúum þeirra tíðrætt um óréttláta tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem kæmi ekki síst niður á þjónustu við fatlað fólk. Eins og margoft hefur komið fram telja þau að það vanti 9–11 milljarða frá ríkinu inn í rekstrargrunninn. Þess vegna var mjög gleðilegt

en tekjuskattur sem ríkið innheimtir lækkar á móti sem því nemur, samkvæmt orðum ráðherra. Þetta kom að sumu leyti á óvart þar sem ekkert hefur verið um þetta rætt, hvorki í fjárlaganefnd eða efnahagsnefnd og þingmenn stjórnarflokkanna virtust koma af fjöllum.

Í öðru lagi: Af hverju birtust þessar fyrirætlanir ekki strax við framlagningu fjárlaga fyrr í haust þar sem þessi vandi hefur blasað við í svo langan tíma?